Има кворум, откривам заседанието. октомври 2017 г. до 15 януари 2018 г. включително в района на съвместното българо-американско съоръжение Учебен полигон „Ново село“ ще се проведе съвместна българо-американска подготовка JOINT TRAINING -5. Подготовката се провежда в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и чужбина през 2017 г. и не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други (на друга държава или организация) въоръжени сили. Уведомлението е постъпило на 4 октомври 2017 г. с вх. № 703 09-35 и е предоставено на Комисията по отбрана. На 4 октомври 2017 г. Народното събрание е постъпил Окончателен одитен доклад № 0600200517 за извършен одит на Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г. със становище по Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за периода 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. От името на парламентарната група на ГЕРБ за декларация има думата народният представител Милена Дамянова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Гласувах увеличение заплатите на учителите, повече пари за цялата система за образованието в сравнение с предходната учебна година, инвестиция в образованието и учителя – това е ясно поет и изпълняван от нас, от ГЕРБ и управляващото мнозинство ангажимент ангажимент, който е свързан с намаляване на бюрокрацията, с повече свобода при изпълнение на професионалните задължения, с кариерно израстване, с подкрепа за учителите, учениците, децата от детските градини и с участието на родителите. И това е само малка част от политиките, насочени към българския учител. ГЕРБ обявихме, че учителите са в основата на промяната в образованието на 21 век. Няма какво да се убеждаваме, че общество, което не зачита своите преподаватели, губи своето бъдеще. Никой от нас обаче не си прави илюзии, че декларирането на намерения не е достатъчно условие за промяна, но промените една по една вече са факт. Работим всеки ден за тях, слушаме какво ни казват учителите, слушаме какво ни казват родителите, преодоляваме статуквото. Днес е 5 октомври – Международният ден на учителя. Ден, в който всяко общество, което цени знанието, което инвестира в своите нови поколения, показва заслужена почит към хората, които е натоварило да възпитават и да образоват. Ще си позволя да изразя нашата подкрепа и нашата почит чрез част от един авторски текст, който ми подари Тодор Пенев – начален учител и изследовател на творчеството на Екзарх Йосиф: „Някога даскал Ботьо Петков съветвал своите ученици, че който се учи най-добре, ще бъде повече уважаван и почитан при все, че и завист ще изпита заради превъзходството. По-ученият превъзхожда останалите. Това е всепризнато. Уважаеми учители, дано не прозвучи някому досаден съвет, но възпитавайте човека такъв, какъвто трябва да бъде и тогава му възлагайте задачи и действия, тогава го обличайте в права и задължения. Без възпитание, без образование животът е изложен на сътресения, които водят към гибел. За да се съхрани красотата на живота, за да се прояви неговият дълбок морален смисъл, историческият опит е създал наложителни системи за образование. Само народите, които са верни на тези системи, запазват своята жизнена сила и оставят трайни следи в триумфа на общочовешката култура. Сега, при днешния живот, просвещението е повикано по-специално да работи за нравственото повдигане на българския народ. В това отношение то ще принесе грамадна полза, стига само да се работи опорно за нравственото повдигане на подрастващите. И това трябва да стане с усърдието на правителството и държавните люде.“ Ние най-настоятелно ще искаме да се създават условия, необходими за образователното и материално подобрение на учителството. То напълно заслужава исканото подобрение.

От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ декларация ще Ви бъде представена от председателя на групата – народния представител Мустафа Карадайъ. Имате думата, уважаеми господин Карадайъ.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 парламентарната група на „Движението за права и свободи“ поиска оставката на председателя на Комисията по правата на човека Красимир Велчев. Повод за исканата оставка на господин Велчев станаха изявленията му при обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, както на заседание на Комисията, така и в пленарната зала. Законопроектът, внесен от народни представители от ДПС, касае обезщетяване на ранените в мирни протести по време на тоталитарния комунистически режим. Въпросът не е в материалната страна, по-скоро става въпрос за морален акт и израз на хуманност към пострадалите, които, отстоявайки правата си, се противопоставиха на режима и докараха демокрацията в нашата родина. Изявленията на господин Велчев са ксенофобски, насаждат омраза, разделение и противопоставяне в обществото. Ксенофобията е омраза към другия, към различния. Според нас точно тази Комисия – по правата на човека, не може да бъде ръководена от лице, което загърбва европейските ценности и поставя под риск стабилността на държавата и единството на нацията. Посочихме, че ГЕРБ, като част от ЕНП, има шанса да докаже, че действително споделя европейските ценности и европейската им риторика не е присвоена за целите на национализма. За нас това беше изключително важно – ГЕРБ да се възползват от този шанс и да докажат привързаността си към европейските ценности, към демокрацията, да проявят отговорността, която би трябвало да имат пред обществото днес и пред бъдещите поколения, но те не ни чуха и маските паднаха. Показа се истинското лице на ГЕРБ – коалицията е идейно и ценностно базирана на национализма и ксенофобията. Искането ни бе отправено ясно и категорично. Какво последва? Господин Велчев чрез медиите заключи, че всички знаем, че не е ксенофоб, но непредубеденият прочит на стенограмите доказва точно обратното. Отправи обещание за извинение, ако някой от тези хора се чувства обиден и засегнат, и продължи с внушенията си и с някои искрени възклицания, които будят сериозна тревога. Както се казва: обстоятелствата не правят човека, те само го разкриват. Обстоятелствата само разкриха истинската същност. Цялото изявление с обещанията за извинение е опит да се манипулира общественото мнение и да се създаде впечатлението, че всичко е, защото ДПС иска да вземе едни пари от нас – българите, и да ги даде на някаква група хора. Груба манипулация е и твърдението за аналогия с режима на активните борци, но затова трябва да се изчете Законопроектът и да се видят мотивите, и да се разбере, че няма никаква връзка, никаква аналогия, но трябва да се чете непредубедено. Не се осъзнава лично от господин Велчев, а явно и в ГЕРБ, колко тежки могат да бъдат последиците от подобно поведение. Нещо повече дори не се иска да се погледне обективно през призмата на европейските ценности и да се направи съответната преценка. Нещата изглеждат твърде зле – далеч от нормалността, далеч от Европа. Тогава поставяме въпроса: доколко това е проблем на господин Велчев, доколко е проблем на ГЕРБ, а и на държавата и българските граждани? Поведението и изявленията на господин Велчев са повод да се замислим за начините на лечение при подобна симптоматика. Опасност е да създаваш внушение, изграждайки поредните митове за ДПС, прокарвайки разделителна линия „наши – ваши“, противопоставяйки, генерирайки омраза и агресия. И тази опасност има връзка с националната сигурност. Нашите опасения идват от това, че влезе ли омразата в действие, процесите могат да тръгнат в неправилна посока с нежелани последици. Случаят с господин Велчев ни поставя пред много въпроси. Вместо да се открои истината и да се поправят грешките, продължава линията на противопоставяне и упоритият отказ да се провиди настоящето и бъдещето. Това е много опасно и ние от ДПС винаги сме били против разделението и противопоставянето. Конкретният случай не е изолиран. Липсата на чуваемост, липсата на чувствителност по темата, липсата на решимост и воля да се противопоставим заедно всички, които имаме отговорности пред бъдещето на нашата Родина и на нацията, може да доведе до проблеми със стабилността. Наред с бедността и социалната несправедливост се поставя под риск сигурността на гражданите, стабилността в страната и в региона. Знам, че много хора ще кажат, че това не е проблем само на България, това се случва и в Европа, но Европа идентифицира проблема и противодейства, има силата и волята да го направи. Само преди дни при честванията на годишнината от обединението на Германия, предвид изборните резултати на третата политическа сила, федералният президент Щайнмайер заяви, че днес в Германия „има стени между нашите жизнени среди“. По думите му те са възникнали между градовете и провинцията, онлайн и офлайн, между бедните и богатите, между младите и старите – „стени, от двете страни на които хората трудно се разбират“. Той призова депутатите да покажат, че „демократите имат по-добри решения от тези, които злоупотребяват с демокрацията“ и никога да не позволяват завръщане на национализма. Само ще отбележа, че епохата и от нас изисква това. Никой не може да заблуди обществото, че няма разделение и че вървим към по-добри дни, когато непрекъснато се отправят политически послания за разделение и омраза, когато противопоставянето ражда агресия, която ни залива ежедневно. Не можем да продължим, ако не преодолеем омразата и агресията в себе си. Затова е необходимо да спре противопоставянето – за да не бъде погубен девизът „Съединението прави силата“, част от герба на България, изписан на сградата на Народното събрание, преди да е станал девиз и на Европредседателството в началото на 2018 г.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 (реплика от народния представител Павел Шопов) от всички проевропейски и проатлантически демократични и национално отговорни партии. ДПС отдавна настоява българският етнически модел да бъде общонационалната ни обединителна кауза да изнасяме мир, баланс и хармония, спокойствие и сигурност. Нека работим за това България да се превърне и утвърди като гарант на стабилността в региона – така да преодолее географската периферия и да намери достойно място в политическото ядро на Европа. ДПС има решимостта, силата и волята да противодейства на разделението и противопоставянето, на омразата, включително и на действеното проявление на тази омраза, да работи за достоен живот на всички български граждани и за просперитета на България. израз на нашата последователна политика за прекратяване на разделението и противопоставянето, за обединение около ценности и за отговорно поведение в името на България и на българските граждани

представен от председателя на Комисията – народния представител Емил Христов. Предстоят разисквания. Откривам ги. Имате думата за изказвания.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Ще се опитам да говоря по изводите, които бяха представени в Доклада на Временната комисия. Започвам с най-основния за мен от тях. „Липсата на политическо ръководство и контрол на процеса и създаденият нормативен вакуум създават реални условия за изкривяване крайните резултати при избора на нов тип боен самолет. Временната комисия констатира със съжаление, че начинът на въвеждане на проектното управление в Министерството на отбраната не създава нужната яснота и нееднозначност по отношение на отговорностите и правомощията на структурите, ангажирани в този процес. Това е извод, записан в Доклада на Комисията. Големият въпрос обаче е: кой носи отговорност за всичко това? Моят отговор е: министър Ненчев и правителството Борисов 2. Сега ще се аргументирам относно това. Октомври месец 2014 г. със заповед на министъра на отбраната се въвежда проектно управление на процеса по придобиване на нов самолет. Със заповед от 16 февруари 2015 г. на министър Ненчев за ръководител на Борда за управление на Проекта е определен генерал Радев и като такъв е отговорен за всички дейности по инициирането, ръководството и изпълнението на този Проект. Забележете обаче, паралелно с това, със Заповед № 045 от 2 ноември 2015 г. отново на министър Ненчев се създава работна група, която има за цел да подготви и провежда консултации с държавите, предлагащи тези многоцелеви изтребители. Тази работна група трябва да подготви Проекта за инвестиционен разход и той да бъде внесен в Министерския съвет, а оттам – в Народното събрание. Забележете, работната група започва и консултации, и преговори със страните, предлагащи такъв тип бойни изтребители, и оценява техните оферти. По същество тя обезсмисля досега въведения проектен принцип на управление и Борда за управление на Проекта. Основната цел на тази работна група е да заобиколи генерал Радев, защото, забележете, като ръководител на Интегрирания проект той не е включен дори в нейния състав. Но един много важен факт от резултатите на работната група не се коментира в Доклада на Комисията, а той е: как сумата от 700 млн. стана 1 млрд. 500?! За първи път там се появява тази цифра! Как едни стари самолети от 700 млн. в един момент набъбнаха на милиард и Друг извод, който ни се предлага в Доклада: „Председателят на Борда за управление на Проекта“ – визираме генерал Радев, разбира се – „е обвинен в стремеж за придобиване на по-големи правомощия и да поема функции на орган за стратегическо ръководство.“ Цитирам Ви извод от Доклада. Е, питам аз: кой назначава генерал Радев като председател на Борда, на управлението? Министърът. Не е ли министърът този, който не само назначава, но определя и отговорностите на съответния ръководител? Как така в един момент генерал Радев бива бива обвиняван в това, че превишава правомощията си? Като основание ни се цитира едно писмо на генерал Радев, където, видите ли, той искал повече правомощия. А в това писмо генерал Радев просто иска изясняване на функциите и отговорностите, предвид този паралел на структура на управление на процеса с работната група, която изземва по същество дейностите по изготвянето по изготвянето на офертите. И сега стигам до основния извод, който се опитвате да налагате в Доклада, а той е, че „промяната на критериите изкривява цялата процедура“ и оспорвате промяната на изискваната схема за плащане, която от основен става задължителен критерий. Но нека, уважаеми дами и господа, да погледнем и да видим какви са фактите.

Парламентарната група на БСП не подкрепи този Проект, но искам да припомня, че тук присъстват много народни представители от ГЕРБ, които гласуваха тогава. В точка 5.2. от този Проект за инвестиционен разход много ясно пише: „След проведено съгласуване се предвижда плащането да се осъществи като комбинация от авансово плащане и плащане след доставка за период от шест години“ и е предложена примерна схема за плащане. Да преминем по-нататък. Беше приет бюджет за 2017 г. от българския парламент по предложение на правителството на Борисов и Вие подкрепихте този бюджет. Отварям бюджета за 2017 г., точка „Функции. Отбрана и сигурност“. Чета: „За реализиране на проектите за модернизация на Българската армия за периода 2017 – 2019 г. са предвидени 1 млрд. 122 млн. лв. 683 от тях за замяна на МиГ-29 с нов тип изтребител, от които 231 млн. за 2017 г., 226 за 2018, 226 за 2019 г. С една дума, по 200 милиона за всяка година, тъй като тези 26 са за поддръжка на досегашните МиГ-ове бюджета на Република България. Много добре знаете, че в Министерството на отбраната се подготвят така наречените „програмни бюджети“ и указания за тяхното изпълнение в шестгодишен период. Там именно са залегнали същите тези цифри, за които Ви говоря тук. Тогава, уважаеми дами и господа, след като всичкото това сте го записали и сте го приели, как искате от висшите военни да не се съобразяват с него? Продължавам нататък с изводите. „На своя глава Бордът за управление е променил критериите и ние не сме знаели за тях“ – Вие, с една дума. И сте били едва ли не, слушах в Комисията, подведени. Затова започвам да цитирам отново факти. На 22 август 2016 г. Съветът по отбрана със свое решение извършва корекция в RFP-то, така нареченото „искане за предложение за предоставяне на оферта“ и в Съвета по отбрана участва цялото политическо ръководство на Министерството на отбраната,

Пред мен е и стенограмата от заседанието на Комисията от 20 октомври 2016 г., където се казва: „Председателят на Комисията запозна членовете с получените от министъра на отбраната писмо относно развитие на процеса на изпълнение на Проекта „Придобиване на нов тип боен самолет“ и Доклад на командира на Военновъздушните сили генерал Цанко Стойков. След като народните представители се запознаха с двата документа, се проведе обсъждане, в което се взе решение получените документи да бъдат изпратени до всички членове на Комисията по електронна поща.“ Тук са колегите от ГЕРБ, които и тогава са били членове на тази Комисия – и колегата Гаджев, и адмирал Манушев виждам. Тогава този въпрос е бил докладван от министъра – цялата била ясна. Ще си позволя да покажа какво е написано в Доклада на генерал Цанко Стойков относно така наречената „схема за плащане“, която се превърна в голямата драма на тази Комисия. Схема за плащане – основен критерий, определен през 2012 г. с коефициент за тежест 0,05. „При актуализирането на основните критерии през 2016 г. този критерий отпадна поради наличието на утвърдена схема за плащане в Проекта за инвестиционен разход, гласуван с решение на Народното събрание от 2 юни. Схемата за плащане е задължителна за всички участници и не се явява обективен критерий“ – пише в този Доклад, който е бил на разположение на Комисията по отбрана в Четиридесет и третото народно събрание. Трето, на 1 декември 2016 г. от тази трибуна министърът на отбраната Николай Ненчев отговаря, цитирам: „Искането за предоставянето на предложение по Проект „Придобиване на нов тип боен самолет“ е разработено от Военновъздушните сили, с ръководител на Проекта полковник Димитър Стоянов и е прието от Борда за управление на Проекта. Същото бе подписано от мен на 16 ноември 2016 г. и на следващия ден бе предоставено в Министерството на икономиката за подпис.“ От тази трибуна министърът Ненчев казва: „бе подписано от мен“! стигаме до 12 декември 2016 г., когато с подпис на двамата министри – министър Ненчев и министър Лукарски, предложението за искане за предоставяне е изпратено до трите страни. Това са фактите. И питам аз: след като едно нещо е подписано от министрите, кой носи отговорност за това? – Министерският съвет, неговият министър-председател в лицето тогава на Борисов и мнозинството, което стои зад него. С тази Комисия да уязвите господин Радев, но вместо това, Вие се самопростреляхте, защото много ясно се вижда, че политическата отговорност за целия процес е била носена от министрите в кабинета Борисов 2 и мнозинството, което стои зад тях. Може би беше важно да има тази Комисия заради още едно нещо. На страница 24 в Доклада, незнайно как, се появява следното: „Беше установено също така, че в края на месец февруари на България е направена оферта за нов самолет, която се включва в утвърдената финансова рамка на Проекта“. Офертата не е била разглеждана с мотива, че същата не включва въоръжение на самолетите. Това обяснение буди недоумение като се има предвид, че офертите на другите кандидати също са без въоръжение – което също не е вярно, но питам аз: по какъв начин този извод и факт се включи в Доклада? Някой правил ли е искане за предоставяне на оферта към тази компания или към тази страна, след като казах, че на 12 декември 2016 г. към тримата кандидати, които са били в късата шортлиста на база на проучване, изследване, съобразяване със зададените критерии, са изпратени оферти? Или може би това е била една от целите за създаването на тази Комисия – да легитимираме именно тази оферта? тази оферта? С този Доклад според мен казвате ясно, че модернизация на българската армия няма да има. С една дума за пореден път излъгахте! Прехвърлихте обаче отговорността за това от министър-председателя Борисов и Министерския съвет на българския парламент. Това, което изнесох, са само част от аргументите, които ни дават основание да не подкрепим този Доклад.

Господин Бойчев, Вие бяхте с нас по времето на всички заседания, знаете как работеше Комисията и изводите как бяха направени. Относно

На 17 юни 2016 г. се провежда заседание на Борда за управление на портфолиото от проекти, на което генерал Радев докладва в слайд пет от своята презентация, че няма кой да утвърди Методиката и Математическия модел за оценка. Тоест сигурен е, че не е той човекът, който ще утвърди тези документи, и поставя на Борда, който по принцип би трябвало да бъде органът, който стои над Борда за управление на проекта, въпросът: кой ще утвърди документите? На самото заседание му е отговорено от дирекция „Правно-нормативна дейност“, че правомощията на Борда за управление на портфолио от проекти не включват утвърждаване на подобни документи. След това на него му е изпратено писмено становище на дирекция „Правно-нормативна дейност“, в която се потвърждава първото становище на дирекцията, че няма документи, които позволяват нито на него, нито на Борда за управление на портфолио от проекти да утвърди тези документи. Въпреки това генерал Радев като ръководител на Борда за управление на проекти утвърждава и Методиката, и Математическия модел за оценка. Това аз не го наричам „присвояване на правомощия”. Вие кажете какво е?

Има ли други реплики? Заповядайте – народният представител Константин Попов, след него народният представител Иван Валентинов Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Бойчев, Вие правилно повдигнахте един въпрос: по какъв начин се появява сумата милиард и половина? Да, беше назначена такава работна група, която трябваше да провежда консултации, те бяха провеждани, и голяма част от тази работна група между впрочем, в която имаше представител на Борда за управление на проекта искам да подчертая това нещо, проведе среща в Министерството на финансите, където беше и заместник-министърът на финансите господин Ананиев. Както винаги, когато става въпрос за сериозни неща, с които съм се занимавал, всичко това беше отчетено, написано. Искам да цитирам това, което е написано, казано от Министерството на финансите, че „Министерството на отбраната може да разчита на милиард и половина за срок от шест години, като първата година са 26 милиона, втората година – 274 милиона, и оставащите четири години – по 300 милиона”. Това естествено беше подробно записано, но в нашите предложения дали това да бъде схемата, не е дадено. Второ, тази схема беше променена и Вие сами може да видите, че тя е различна от това, което е написано в този документ, и от това, което е написано в Проекта за инвестиционен разход. Кой, как, защо е променял тази схема, не мога да Ви кажа. Очевидно е имало разговори

че ако не беше приета тази схема и тази финансова рамка за милиард и половина, може би щеше да има само един кандидат, който можеше да отговаря. Това означава, че ние не сме лобирали само за един тип самолет – напротив, включиха и останалите. Благодаря Ви. Третата реплика е на народния представител Иван Валентинов Иванов. ИВАН Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Бойчев, внимателно Ви слушах, слушах и репликиращите, и не мога да не се съглася с Вашето заключение, че в този Доклад единственият резултат е прострелване на вносителите на Доклада. Самопрострелване! С едно не съм съгласен с Вас – това е изстрел в авторитета на Народното събрание, защото тази Комисия, гледайки и вчера изложеното тук пред нас, и днес дискусията, се превърна в една тръжна комисия. На практика Вие принизихте Народното събрание до едни хора, които трябва да преценят кой е дал по-добрата оферта. Извинявайте, ама тази дискусия я водихме още при сформирането на тази Комисия, че тези правомощия са на Министерството на отбраната и тези правомощия са на Министерския съвет. Народното събрание е органът, който трябва да парафира накрая всичко това. А ни накарахте тук да седнем като обикновени чиновници, да четем ред по ред, да четем кой как се е изказвал. И не знам, господин Бойчев, това дали го забелязахте по време на работата на тази Комисия и в своето изложение преди малко? И защо е необходимо да продължаваме с тази дивотия, която вършим тук? Целта на Комисията и Доклада е изключително прозрачна. Изключително прозрачна!

Имате думата за дуплика, господин Бойчев. Всеки, който говори за президента Радев, от тук нататък ще бъде прекъсван.

Тъй като там ясно се казва, че председателят на Борда за управление на проекта – генерал Радев, цели да надвиши своите правомощия и се цитират негови документи и писма до министъра на отбраната. Аз ги чета и никъде не виждам не изречение, думичка, с която той иска други правомощия. Единственото, което коментира, е изясняване на отговорности предвид това двувластие и този нормативен хаос, който се създава с тази паралелна работна група, която Ненчев създава. Срещу това възразявам! Няма как на база на писмо на Радев, в което няма нищо подобно, да бъде появен изводът, че той иска завишаване, разширяване едва ли не на своите правомощия и да обсеби процеса по управление на избор на нов тип боен самолет. Относно изказването на генерал Попов. Благодаря Ви, генерал Попов! По същество Вие потвърдихте това, което и аз се опитвам да изнеса като факти, че в срещите, които сте имали с Министерството на финансите, много ясно там Ви е дадена рамката и схемата за плащане – шест години за милиард и половина. През цялото време в тази Комисия, и тук, се спори непрекъснато – виждам господин Цветанов пред мен, той е много активен в това да обяснява как са се променили критериите и как схемата за плащане е станала задължителен критерий и това е нарушило класирането. Ама, как да не е, като виждате, че на всички разговори Министерството на финансите казва това? Вие го гласувате в Проекта за инвестиционен разход. Какво да направят хората? Да попитам ли министър Горанов дали ще е съгласен с това плащане, което предлагате? Нали знаете какъв ще бъде отговорът? Какво ще кажете, че трябва да вкараме страната в дефицит заради това, че един от кандидатите иска да му се платят самолетите веднага? Така че правилно – благодаря, господин Попов, за това, че потвърждавате, че Министерството на финансите винаги е имало една постоянна позиция за разсрочено плащане и тя е залегнала в документите. за мен стана ясно, господин Иванов, и друго от работата на тази Комисия, че в нашата страна военнотехническата експертиза е търсена и желана само тогава, когато тя съвпада с политическото решение,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители!

че „председателят може да отстрани за повече от едно заседание – най тежкото наказание между другото – но не повече от три заседания, народен представител, който оскърбява

Добре, ще Ви представя стенограмата, но пак Ви питам: призовавате ме да го отстраня за повече от едно заседание за оскърбяване на Народното събрание, така ли? (Шум и реплики от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 момента (Ръкопляскания от „БСП за България”), нека заместниците да водят на Ваше място, да дадете думата на опозицията да изказват своите тези и не плашете с изгонване от залата, затова че мнението на опозицията е, че тази Комисия наистина е безсмислена. И ние правим всичко възможно, за да докажем тази теза. Това че на някой не му харесва споменаването на президента Радев, това не е наш проблем. Това е Ваш проблем – на управляващите. В крайна сметка ние искаме да докажем с нашите действия и изводи, че тази Комисия наистина е безсмислена. Единствената й цел е да нанесе конкретен удар по президентската институция и по президента Радев. Това е, което се цели! И то много ясно бе заявено тук и от господин Цветанов, който започна с атаки към президентската институция преди няколко месеца. Но много Ви моля, не прекъсвайте опозицията, давайте възможност да изкажат своето мнение и след това, ако Вие не сте съгласен с нещо, тогава го казвайте, но не и да ги прекъсвате и след това да казвате, че времето е спряло. Благодаря Ви.

тогава не е бил президент. Изяснете си тази фактическа обстановка и от там нататък може да водим спорове. Лично обяснение – заповядайте, господин Цветанов.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 поведение? Искам да Ви кажа, че има извършена огромна по обем работа от Комисия, която е гласувана от българския парламент, и в момента водим дебат по същество. Предлагам, господин Председател, да се концентрираме върху това, което трябва действително да направим днес, като приемане и гласуване на Доклада. Защото всички останаха с впечатление, че Вие имате някаква защитна реакция, за да не се споменава генерал Радев, но никъде в Доклада той не фигурира. Вие го назовавате и го слагате като някаква опорна точка. Само да Ви кажа, че в момента в страната ни от всичко това, което се случва, с всички тези процедури, които коментираме и които излязоха в публичното пространство, Вие направихте самолетгейт.

Затова недейте да ни въвличате в този самолетгейт, който Вие организирахте, с вкарването на президента в него. (Ръкопляскания

спазвайте Правилника! Ще Ви напомня, че мястото Ви отзад, на тази трибуна, е благодарение на четири гласа, гласувани при Вашата оставка,

Уважаеми господин Председател, вземам процедура по начина на водене в леко продължение на това, което колегата Свиленски каза. Да, първото изречение на господин Цветанов беше наистина за какво беше засегнат, след това последва изказване по същество на Доклада, което не трябваше да допускате, но това е Ваше Ваше решение. По този начин демонстрирате дали сте обективен към всички, или не. Оставям на Вашата съвест да го решите. Имам един въпрос към Вас, за да няма оттук нататък колизии. Ако в нашите изказвания

Вие вече използвахте. В първото си изказване господин Бойчев започна да използва точно това словосъчетание „генерал Радев“. Той беше първият, който започна да го използва, и аз въобще не го прекъсвах, ако забелязахте. Други изказвания? Заповядайте, господин Симеонов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Трябва да отдадем дължимото на всички участници в интегрираните програмни екипи, с различните наименования през годините, за извършената огромна по обем работа, която е и уникална за България. Този процес – искам да уточня, че стартира някъде 2004 – 2005 г., но Комисията е разгледала периода от 2010 г. до ден днешен, тъй като в този период започна активна разработка на документи и на целия процес. Перманентен проблем на този процес е недостигът на финансови средства. Затова е и потвърждението, че след преценка на бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г. се взема решение да не се започва процедура за закупуване на нов многоцелеви изтребител. През 2014 г. се оценява, че за периода 2014 – 2020 г. могат да се осигурят 700 млн. лв., както и за 2016 г. сумата за инвестиционни разходи нараства на милиард и половина, което показва нови възможности на икономиката и на страната, за да бъде решен този съществен проблем. В Доклада на Комисията, както и в Доклада на Института по отбраната, се отчита, че все още не е решен какъв да бъде типът на самолета – многоцелеви или само за въздушно патрулиране. От самото начало на 2004 – 2005 г. концепцията за многоцелеви изтребител беше много ясна и точна. Новият многоцелеви изтребител трябваше да замени изтребителите МиГ-21 и МиГ-29, както и щурмовите самолети Су-25. Целта беше един многоцелеви изтребител да изпълнява всички основни типови задачи,

Тези, които настояват или лобират за самолет само за въздушно патрулиране, уважаеми колеги, зад тези намерения прозира идеята за лобирането им за стар, втора или трета употреба самолет. Вариантите за последваща модернизация и закупуване на бомбово разузнавателно въоръжение ще излязат прескъпи на българския данъкоплатец и това трябва да се отчита в едни бъдещи действия, когато се взема конкретно решение за какъв тип самолет. В Доклада са посочени различните промени – от Направляващ комитет 2010 г., Борд за управление на портфолио от проекти 2014 г. и Борд за управление на Проекта 2015 На практика проблемите започват от този период: 2015 – 2016 г. Липсата на реално работещ орган в стратегическото ръководство на процеса и начина на прилагане на проектното управление в Министерството на отбраната е довело до разминаване на отговорностите, правомощията, дейностите и сроковете за тяхното изпълнение по отношение на придобиване на боен самолет. Липсата на ясни правила поставя под съмнение легитимността на редица ключови документи. Основателно възниква въпросът, дами и господа управляващи, кой е бил принципал на Министерството на отбраната в периода 2014 – 2016 г.?

закъснението за избор на многоцелеви изтребител очевидно влияе изключително неблагоприятно на Военновъздушните сили и на Българската армия. За да се ускори този процес по изясняване на истината и вземане на най-правилно решение, парламентарната група на „Движението за права и свободи“, проявявайки държавническо мислене и реалистичен подход за решаване на проблема, ще подкрепи Доклада

Благодаря, господин Председател. В изказването си народният представител господин Симеонов засегна един въпрос, който не успях да задам и на господин Бойчев, двата въпроса съвпадат, а той е: кой носи отговорността? При срещата си, знаете отлично, че тогавашният министър на отбраната каза: „Аз нося политическата отговорност и се доверих изцяло на това, което ми предлагат специалистите.“ Кой носи отговорността: този, който подписва, или този, който подготвя документите? Кой носи отговорността за документите? Кой е представил документите? Вие отлично знаете, така че ще Ви помоля: кой подготвяше документите за подпис от министъра на отбраната и кой носи отговорността за това, което съдържат тези документи? Кой е бил председателят на Борда? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Христов! Разбира се, че всеки документ се разработва от екип специалисти от различни области. Още повече че тези документи са разработени не само от специалисти на Министерството на отбраната, но и от ДАНС, от „Военна информация“, от Икономическото министерство е имало специалист, така че много хора са слагали подписите си, но основният подпис е на този, който полага и утвърждава. Той носи пълната отговорност. Не го освобождава от отговорност това, че може някой да го е подвел. Това са юридически казуси, в които няма да влизам, но в края на краищата като принципал на Министерството на отбраната той си носи отговорност. Както и сегашният министър на отбраната, ако сега се избира многоцелеви изтребител, слагайки подписа си, той ще носи пълна отговорност за всички действия и

господин Тодоров, имате думата. Благодаря, господин Председател. Като член на Временната комисия искам да концентрирам вниманието и на колегите, и на медиите към нещо, което открихме при работата със секретната и несекретната информация, до която Комисията имаше достъп. Това, което разбрахме, е, че не президентът Радев, генерал Радев е човек, който не е приятел на истината. На 16 юни 2014 г. той пише опорни точки на тогавашния служебен премиер Пламен Орешарски, свързани с единия доставчик. Опорните точки са по по отношение на компанията СААБ, производител на „Грипен“. Както се изрази един неслучил се бивш депутат от Бургас Атанас Зафиров, това не са хвърчащи документи. Ето тези документи. (Показва ги.) Всеки от нас, който е поискал, е можел да ги намери. В този документ от 16 юни, пак казвам, 2014 г. генерал Радев, не президентът Радев, който е ръководител на интегрирания проектен екип, пише следното нещо: Не знам дали ръководител на проектния екип трябва да прави опорни точки на служебния премиер, особено пък само за едната компания, която може да е доставчик. Ето ги опорните точки. (Показва.) Това не са хвърчащи листа. Кажете му на Атанас Зафиров, като го видите следващия път. Генерал Радев на 19 май тази година в Ню Йорк пред кореспондента на БНТ Ирина Недева казва, че никога не е изготвял становище за „Грипен”. Мачът свърши! Разбрахме, че генерал Радев не е приятел на истината. Няма да споря с някой, ако каже, че е заклет лъжец. Може да има и такова тълкование. Генерал Радев си позволи да нарича Комисията „лобисти“. Току-що доказахме, че има някой друг, който е лобист. Не сме ние.

Обсъждате засега генерал Радев. Разбрахме Вашето становище. Моля, върнете се към темата. АНТОН ТОДОРОВ: Сред другите документи, които открихме, свързани с доклада, е секретна шифрограма, изпратена от посолството ни във Вашингтон до администрацията на президента и началника на кабинета Иво Христов, който все още няма допуск до класифицирана информация. Сега много внимателно искам да слушате това, което Ви казвам. Преди две седмици направихме специална пресконференция, на която обявихме тази информация – че Иво Христов, без да има допуск до класифицирана информация, е чел тази шифрограма.

Тези документи са свързани с четенето на тази шифрограма от човек, който няма допуск и това се казва Иво Христов. (Шум, размяна докладът на ДАНС, ще видите, че там е унищожена цялата преписка между Външно министерство и президентството, и тогава ще трябва някой да обяснява. Тогава Димитър Стоянов, главният секретар на президентството, който най-нахално се появява по телевизиите и подобно на своя ментор ръси епитети и определя кой какъв е, е човекът, който ще трябва да отговаря. Надявам се прокуратурата, която възложи на ДАНС тази проверка, да санкционира този човек за унищожените документи по шифрограмата и тази преписка. Накрая, докладът е много важен, тъй като става дума за похарчването на милиард и половина лева. Виждаме, че генерал Радев, не президентът Радев, в своето амплоа на генерал, има особен афинитет да си назначава любовниците на втори договор… (Бурна

госпожи и господа народни представители! Взимам реплика по изказването на господин Тодоров. Господин Тодоров, трябва да бъдете искрен в изказването си. Всеки един от присъствалите министри обяви, че са правени срещи с всички страни. Трябва да бъдете честен и когато казвате как, защо, както Вие твърдите, че тези опорни точки са дадени на премиера Орешарски. Срещата е поискана от шведите. Началникът на кабинета изисква цялата документация във връзка с бойния самолет. Задавам въпроса: кой е този премиер, който ще отиде на среща, без да получи съответна документация по дадения по дадения самолет? Тъкмо обратното – лошо е, когато отидеш на среща и ти предоставят опорни точки, ако се налага да променяш нещо. С това ще завърша. Вчера имахме дебат, когато защитавахме личността на народен представител, наш колега. Тук говорим за действия на президент на Когато защитаваме някого, ще говорим или за личността, защото президентът също има семейство, има морал, има достойнство. Вчера не говорихме за действия, говорихме именно за човека Делян Добрев. Днес, тъкмо обратното – говорим за действията на Румен Радев. Не бива по този начин да принизяваме когото и да било.

Благодаря, господин Председател. Пак ще подчертая, че тук не става дума за никакво обругателство на личността на президента. Тук става дума за факти. Тук не става толкова

Отрече ли, че е писал? Отрече! Значи е излъгал. Визионерът на нацията няма право да лъже. Той днес ще излъже за това, утре ще излъже за нещо друго. Чувам подхвърляния от залата, че вероятно е бил мотивиран. Да, сигурно е бил мотивиран от „Грипен“ по някакъв начин.

закачки с генерал Радев – днес президент, и опит за избягване от отговорност от едно необмислено, финансово неподплатено, стратегически погрешно решение на Народното събрание от месец юни 2016 г. относно този инвестиционен разход. Повтарям, казах, че ще е закачка с генерал Радев днес президент на Република България, и опит за бягане от отговорност. Сега ще направя малка корекция. Корекцията е относно закачката. Дебело подчертавам, че вече не става въпрос за закачка особено след предишното изказване. Маските паднаха!

Всъщност това е и причината, както казах, за тази война. Мисля, че достатъчно добре се аргументираха и моите колеги, които се изказаха в тази полза и предишния изказващ се, който само доказа тезата за войната. Ще си позволя само още веднъж да опровергая за неправомерната намеса на ръководителя на Борда за управление на проекта при изменение на методологията. Първо, както вече беше нееднократно подчертавано: той е изпълнявал наше, на Народното събрание, решение за разсрочено плащане. Второ, като ръководител на Борда при изменената структура на управление на този проект, той е бил задължен да го направи. Иначе, колеги от ГЕРБ, ако не го беше направил, днес щяхте да го обвинявате защо не го е направил. Защото за Вас не е важна истината, важна е войната, която водите в момента. Важно е да уязвите човека, защото може би се надявате, че някой от Вас, вашият лидер може би ще заеме това място. Няма да го заеме! Не може! Не е дорасъл до него! Колкото до независимостта на единствения експертен доклад, който уж е ползван, уж е експертен, искам да попитам: може ли такъв доклад да бъде експертен, когато изготвилият го професор е в пряка зависимост с една от страните по конфликта? Когато той и господин Тагарев, и министър Шаламанов – изслушване на три последователни заседания от шестте, които провеждахме, представляват една страна на проблема. Когато те са били свързани и са в участие в изследователски екип на неправителствена организация, имат общи публикации, а Тагарев и Георгиев са били и в административна зависимост. Може ли този доклад да бъде независим и може ли да бъде основа за доклад, който в момента обсъждаме? Между другото, защо се ограничихте само с този доклад? Защо не извикахте експертите, които са изготвяли методологиите и другите, за да ги попитате какви са били техните мотиви? Не, защото на Вас това не Ви беше интересно. На Вас Ви беше

Толкова по войната с президента. Колкото до опита чрез този Доклад да избягате от отговорност от необмисленото, финансово неподплатено и стратегически погрешно решение на Народното събрание от месец юни 2016 г., да напомня: при обсъждането на проекта тогава, през месец юни 2016 г., народният представител от парламентарната група на „БСП лява България“ Атанас Зафиров в 43-тото Народно събрание каза от тази трибуна, цитирам:

как това управление успява да продава илюзии и да го прави по начин, който е в състояние да заблуди и обръгналите, и видели всичко в годините на прехода граждани на страната. Днес – става въпроса за месец юни 2016 г. Народното събрание е на път да продаде поредната илюзия, че бедна и ограбена България е в състояние да купува ескадрила самолети и да строи бойни кораби за милиарди. Готови сме от името на суверена да дадем поредната индулгенция на едно политическо ръководство на Министерството на отбраната – помните кой беше тогава, министър Ненчев, нали което след неминуемия провал на тази поредна авантюра ще се покрие удобно под крилото на колективната безотговорност“. Точно това направихте и тази Комисия точно затова е направена – да се покрие политическото ръководство под крилото на колективната безотговорност и да измием ние, като парламент, за пореден път като сапун ръцете на тази некадърна власт. „Как иначе освен като безотговорно – продължавам цитата на господин Зафиров – бих могъл да определя намерението на отиващото си управление да даде два и половина милиарда за покупката на самолети втора употреба? Разликата в средствата може би би трябвало да се насочат, ако вземем по-друго решение, към други жизненоважни сектори: здравеопазване, образование, социално дело“ – нещо, което чуваме сега, в момента от Вас, от Вашите уста. От Вашите! Не от нашите! Позволих си да направя реплика към господин Зафиров и пак цитирам: „Когато говорим, че средствата не стигат, би трябвало да имаме една приоритизация дори в областта на отбраната. Къде са първостепенните рискове, къде са онези тънки места, които могат да нарушат националната сигурност? Не чух с какво морската и въздушна граница на България са по-рискови от сухопътната. Защо във всички решения, които взимаме, нищо не се говори за Сухопътни войски, макар че в момента те са гръбнакът“. Това цитирах, това казах аз тогава, преди година и повече. Днес Вие го повтаряте. С днешна дата, изхождайки от Доклада за състоянието на Въоръжените сили и отбраната на Република България, мога само да добавя, че този гръбнак, ако не е строшен, то поне е травмиран много тежко. Напомням, тогава от гласувалите от „БСП лява България“ за инвестиционния разход, само един беше „за“, останалите бяхме „против“. Колеги, като млада партия аз Ви разбирам, че Ви трябва време да се учите. Невинаги може да реагирате адекватно на предизвикателствата на момента, но все пак повече от една година да проумеете, че не сте били прави тогава, ми се струва доста дълъг период. Нещо като бавно развитие, ми се струва. Не знам?! И тази бавност в развитието Ви е пагубна за България. Защото, от една страна, води до вземането от Вас на неадекватни за държавата решения, както през 2016 г., от друга – руши и без това невисокия ни международен авторитет, както го правите Вие с този доклад, не ние. Вие инициирахте тази комисия. Не ни обвинявайте нас. Вие направихте лобистките внушения, не ние. И затова накрая ще завърша със следното, колкото и да викате от местата си и да протестирате, ако не Ви харесва това. Всъщност аз Ви го казах: маските паднаха,

не сте прав по начина, по който се изразихте преди малко. Вие казахте, че Вие сте го издигнали, Вие сте го избрали. Аз мога да Ви кажа, че го избраха българските избиратели, защото избирателите, които избраха Румен Радев на втори тур бяха 2 млн. 63 хил. гласа. А Вие винаги, когато сте правили максималната си организация, сте достигали до не повече от 950 хиляди. Искам да Ви кажа, че действително трябва да бъдем много внимателни, когато се изказваме по президентската институция. Дали ни харесва или не, аз смятам, че всеки един от нас, когато приключиха изборите, призна изборния резултат. И всеки един от нас знае, че президента на Република България Румен Радев е с мандат пет години. От тук нататък всичко, което Вие говорите от страна на БСП, само създавате лошия образ на президента Радев, защото единственото, което имаме като цел в тази Комисия, е да излезе истината. Защото българските данъкоплатци трябва да платят един милиард и половина за закупуването на самолети. И когато има такава тенденциозност, такава острота в говоренето от Ваша страна, повярвайте, че се създава друго усещане в хората. Нека да бъдем по-внимателни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Цветанов. Втора реплика? Народният представител Владимир Тошев.

колко пъти един милиард и половина е повече от 30 милиона? Защото вчера спорихме как едни процедури, които са проведени по всички законови изисквания и Вие нямахте никакъв проблем по това, два часа и половина, колко е морално, колко е неморално. Тук говорим за милиард и половина, които Събранието трябва да реши как да бъдат изразходвани и казвате, че това било закачка с някого си. Второ, като толкова оспорвате господин Георгиев като специалист, кажете ми колко специалисти има в България, които могат да разберат тази материя и да дадат експертно мнение? И кои от тях не са участвали в определени етапи в работата по избора на нов боен самолет за авиацията? И трето, понеже говорите непрекъснато за господин министъра през 2016 г. да ми кажете кой е бил министър от 26 май 2013 г. до 6 август 2014 г. и какво е свършено по процедурата за избор на нов боен самолет за авиацията през този период? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тошев. Има ли трета реплика? Няма. Господин Ерменков, заповядайте за дуплика да отговорите на репликите.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 да има истина, а да има война с президента. Иначе щяхте в репликата си да оборите моите аргументи, които бяха по отношение на Доклада и на изводите, а Вие ми говорихте въобще за президента. И, второ, колкото до предупреждението да говорим внимателно за президента – да, напълно съм съгласен. Не само внимателно, трябва да говорим и уважително, но Ви моля тази реплика не я отправяйте към мен, аз не съм обидил с нищо президента, отправете я към Вашия депутат. Отправете я към Вашия депутат, който от тази трибуна си позволи да говори непристойни неща и ми се струва, че прекалено ларж беше поведението на председателя на Народното събрание да не го отстрани, защото той два пъти го направи днес, не един път. Иначе, господин Тошев, очаквах от Вас да излезете и понеже казах, че ние сме били „против“, а Вие сте били „за“ тогава този Доклад, да ми направите реплика и да ми докажете защо тогава Вие и Вашите колеги от Комисията по отбрана толкова яростно защитавахте този инвестиционен проект, а сега изведнъж се оказа, че този инвестиционен проект не е онзи, който трябва да бъде. Не самолетите и корабите – военните, са важните, това, което ние Ви казвахме. Аз съм съгласен пак – хубаво е, че ни слушате, хубаво е, че разбирате това, което говорим, ще Ви помолим само да го правите малко по-бързо, ако може в рамките на един месец, а не на година и половина. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, от дългото присъствие във властта на някои от Вас, предполагам, че те вече са добили представа какво означава числото „милиард и половина“. Огромно число! Когато към това число обаче се добави и някаква думичка, която изразява равностойност в някаква валута, левове, долари или евро, това става вече още по-страшно и започва да възбужда мислите, мечтанията и надеждите на някои да се докопат до комисиони от това число, изразено в съответната валута. Тук съответно искам да кажа две неща. Първо, считаме, че ако въобще се реши да се харчат такива пари за самолети, това трябва да стане с максимален консенсус в обществото и в парламента, а не със 121 гласа. Второ, което може би трябва да е първо, ние считаме, че по принцип държавата има много по-належащи нужди в различни сфери от своята икономика, където могат да бъдат изхарчени в пъти по-ефективно тези пари, за да се подобри икономическото състояние на държавата, бизнес климатът и съответно благосъстоянието на българския народ. Така че ние от политическа партия „Воля“ призоваваме тези пари и куп други, които са предвидени за такива неефективни дейности, да бъдат оставени и вложени много по-ефективно в българското здравеопазване, образование, в правосъдната система, в децата ни, в спорта. И когато всички ние се постараем да станем така, че да сме богати като Саудитска Арабия, тогава вече да почваме да харчим за ненужни според нас и безсмислени, а и най-вероятно неполезни за България, защото те няма да осигурят нашата сигурност, военни самолети, хеликоптери, кораби и така нататък. Така че считам, че става ясно, че с едно говорене е ясно, че няма да се купят никакви самолети. Това е едно говорене, в което само просто да използваме всеки да може да си каже опорните точки, да използваме по-невъзпитаните да сипят хули и обиди срещу политическите си противници. Затова още веднъж, за последно, Ви призовавам да спрем този цирк, да спрем тези процедури и да кажем, че тези пари са много по-необходими за България и за българския народ в други сфери и да ги пренасочим там, да ги изхарчим ефективно и полезно за българската държава и българския народ. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Марешки. Има ли реплики? Няма. За изказване – народният представител Корнелия Нинова.

Това, което правите, както и да го завоалирате, е война срещу президентската институция. Тя започна от една пресконференция на председателя на парламентарната Ви група, в която той обвини президента в лобизъм и намекна за корупция. След това последва създаването на тази Комисия, която да използвате като бухалка срещу президента Радев. Ще получите нашия отпор по две причини. Едната е партийна, а другата - м държавническа. Партийната. Ние издигнахме, подкрепихме и работихме за избора на президента Радев. Благодаря на онези българи, които не са членове на БСП, но повярваха, че БСП им предлага достоен президент, който може да промени България. Благодаря и на тези българи. Но ние стоим зад президента Радев като партия и прилагаме за тази подкрепа един-единствен критерий той изпълнява ли ангажиментите, които пое пред българските граждани по време на предизборната кампания? И за една година той не е отстъпил и на милиметър от тези ангажименти. Има нашата подкрепа. Втората причина – държавническата. Използвате тази Комисия и цялата институция Парламент за война с друга институция – Президентската,

Това е една от причините президентът да нарече Вас „бек вокали“. Разбира се, Бойко Борисов не остана по-назад, наречен „ас“. Затова се обръщам и към двамата: уважаеми господин Президент, господин Премиер, въпреки битките, които водим, ние живеем в парламентарна република и тук не се намират „бек вокалисти“. Това са хората в държавата, които определят пътя на България – парламент в парламентарна република. Но между нас има разлика, господин Президент. Тези хора от дясно искат да използват този парламент за битка срещу Вас. Ние няма да го позволим да се руши държавността заради личните интереси на Бойко Борисов по пътя му към президентската институция. Това е разликата между нас и това е алтернативата, която могат и българските граждани да видят и да избират. Зад Вас сме, господин Президент.

Благодаря, господин Председател. Дано сега госпожа Нинова да ми отговори, защото господин Ерменков не иска. Първо, „беквокал“ и „беквокалист“ са различни работи. Обяснете го там на когото трябва, ако си говорите вече. Второ, господин Председател, не искам да ме прекъсвате. Понеже госпожа Нинова въобще не говори за Доклада на Временната комисия, чиято тема е съвсем различна от президентската институция и, колеги, искам да Ви кажа, че за да се стигне до тези 25 страници на Доклада от Временната комисия, са обработени 320 явни и 56 секретни документа от четири-пет министерства и агенции. Това, което се говори тук тук вчера, вчера колегата обявява награди от тази трибуна, че ще ги раздава не знам защо си, аз искам да Ви кажа, че същото мога да го направя, ако някъде в тези 25 страници Вие видите и намек за президентство, президент или генерал Радев. Няма такова чудо. Но понеже говорехме за президентски кампании – кой кого е подкрепял и как ги е организирал, въпросът ми към госпожа Нинова в тази реплика е следният: как е финансирана кампанията от организатора на тази кампания на президента Радев? Как е финансирана? Как са събирани и от кого са събирани даренията и има ли грипенски пари вътре? Благодаря. Заповядайте, господин Биков, за втора реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Нинова! През лятото бяха създадени две комисии. Едната беше за НДК, а другата беше тази. Вие още тогава казахте, че това е обявяване на война на президента и много го искахте. Виждам, че президентът успява да се въвлече във Вашата опозиционна линия и също заговори за война, за битки. А истината е, че тази Комисия наистина се занимава с един милиард и половина. За Комисията за НДК ставаше въпрос за един милион, два милиона, три милиона, девет милиона дълг и Вие бяхте изключително внимателни. Тук си спомням господин Бойчев, другите членове от БСП. Те твърдяха, че е ограбена държавата, че е пропаднала държавата заради тези няколко милиона, непрозрачно харчене, лошо. Изпълнителният директор на НДК си подаде оставката и днес е обвиняем. Когато правим Комисия, за да проверим как се харчат милиард и половина не от господин Радев, Вие самите казвате: „То е имало правителство, имало е министри, участвали са различни групи.“ Вие излизате тук и още преди да беше започнала тази Комисия да работи, говорехте същите неща, които говорите в момента. Същите неща! Преди да сте чули експерти и така нататък. Сега говорите пак за тази война между институциите. Ние не искаме война между институциите, но искаме да има прозрачност. И ако казваме, нека да го приемем като някакво правило, който споменава името на господин Радев напразно, нека да бъде наказан, ако искат да ни разстрелват. Ами той е човек, бе, не е нито светец, нито е Господ. Той е президент на България, но е човек. Не е богочовек. Човек е. Сигурно е бъркал някога в живота си. Може би и като началник на Военновъздушните сили някога да се е объркал нещо, да е сбъркал, някаква грешка да е направил? Ние не го приемаме за Бог. Ако Вашата партия го е приела, му прави лоша услуга.

Колега Тошев, по отношение на финансирането се обърнете към Сметната палата. Има си ред и правила в тази държава. Там е отчетът. Проверете ги. Питайте ги. Официален е и е качен. Тук не е мястото, където трябва да си говорим за финансиране, ако ще спазвате законите на държавата. Що се отнася до останалото. През цялото време твърдите, че президентът не е бил обект на Доклада и изобщо вътре не се е споменавало неговото име, а всички изказвания правите върху неговото име. тук има нещо. Вземете се уточнете какво правите. По отношение на комисиите. Господин Биков, направихте комисия за НДК заради обществения скандал, но Ви питам защо не направихте – гласувахте против нашето предложение Комисия за магистралите, където милиардите са малко повече, отколкото в самолетите? Тогава защо гласувахте „против“, ако сте принципен и казвате „Дайте да проверяваме всички съмнения по всички казуси“? Така че Вашият аргумент не е сериозен. Друго обаче е сериозно и пак е държавническо. Казвате „Президентът е човек. Не е богоизбран и така нататък, който и да е той. Сега е господин Радев, друг път ще е някой друг“. има Конституция и закони в тази държава и те казват, че парламентът не може да упражнява парламентарен контрол върху президента. Така че за пореден път с тази Комисия показвате, че за Вас правила, Конституция, закони нямат никакво значение. Единственото важно е личната Ви, партийната Ви битка и разчистването на терена на Бойко Борисов към президентската институция. Срещу тази безпринципност

Съгласен съм, че не може парламентът да упражнява парламентарен контрол, но на президента, когато изпълнява тази функция. Заповядайте, господин Ангелов. ЮЛИАН Господин Председател, по начина на водене поисках процедура, защото допуснахте, въпреки че госпожа Нинова е председател на Парламентарна група и говори за Конституция, за закони и за морал, тя наруши Правилника на Народното събрание и по дебата по темата на Доклада на Временната комисия тя направи политическо изказване, което е от името на Парламентарна група. Нямаше никаква връзка нейното изказване с Доклада на Временната комисия. Затова настоявам нейното изказване да се брои като изявление от името на Парламентарна група, а не като изказване по Доклада и призовавам наистина, когато се говори за морал, госпожо Нинова, и за спазване на правилници и на закони, да спазвате и Вие, въпреки че сте председател на парламентарна група! Тоест, Вие, господин Ангелов, искате да удължим времето за изказвания на Парламентарната група? Това предложихте общовзето.

Моля Ви, господин Тошев, не се обаждайте от място! Не се обаждайте от място, господин Тошев! ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател. Сигурно господин Тошев знае какво ще кажа, защото знае защо беше създадена и тази Комисия. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Председател, мандатът на тази Комисия беше за проучване на процедурата на избор на нов тип боен самолет за нашата авиация. Аз категорично твърдя, че тази Комисия излезе извън обхвата на мандата, обхвата на своите правомощия, които бяха дадени тук от Народното събрание, защото тя си позволи, без да има този мандат от парламента, Да даде препоръка за връщане на тази процедура, без да има какъвто и да било разчет и мотиви как това връщане ще повлияе както имиджово, така и финансово на България. България. И това беше направено заради целите на тази Комисия, които тук прозвучаха и те наистина са две основни. Първата наистина е удар срещу генерал Радев – настоящ президент на втората е отговорността от Министерския съвет да дойде към Народното събрание. Ползването на Народното събрание, от една страна, като копие срещу Президента, ерозиране на институционалната отговорност и Народното събрание да се използва като един вид щит пред Министерския съвет. На Вас не Ви е нужна експертиза, уважаеми управляващи! И това се видя в Комисията, видя се и тук в пленарната зала. На Вас просто Ви беше нужен точно определен тип боен самолет. Просто трябваше да го запишете сигурно в препоръката, да върнете процедурата, да запишете и всичко щеше да е съвсем мирно и спокойно за Вас. Трябва да е ясно още нещо, че по същество Вие, уважаеми управляващи, се отказахте от реформата, която защитавахте – модернизация на Българската армия. Колко от настоящите членове на тази Комисия, която беше създадена по повод новия тип боен самолет, бяха членове на Комисията по отбрана в предишни народни събрания? Колко от Вас приеха и гласуваха Доклада, в който беше описана процедурата? Колко от Вас гласуваха бюджета на държавата, където се задаваха и финансовите параметри на тази процедура? Бюджет, изготвен от кой министър? От Вашия министър. Вие, заслепени от желанието да „ударите президента“, на практика девалвирахте за съжаление собствената си компетентност и отговорност, както и тази на Министерския съвет. Това се получава. Още един въпрос. Кой министър си е сложил подписа, одобрявайки процедурата? В чие правителство е бил министър господин Ненчев? Къде бяхте тогава, уважаеми управляващи? Тази комисия според мен е един лош сценарий, още по-лошо изпълнен. Това го доказва и вчерашното, а и днешно поведение на господин Тодоров. И вчера, и днес той тук от тази трибуна даде поредното доказателство за това, за което ние говорим, за отношението и опита за удар срещу президента. Аз мисля, уважаеми господин Председател, ако искате го приемете и като процедура по начина на водене, Вие не бяхте тогава тук, когато господин Тодоров се изказа тук от тази трибуна, но аз мисля, че след това изказване българската прокуратура следва да се самосезира. Да се самосезира и да зададе на господин Тодоров няколко въпроса. От къде господин Тодоров има достъп до секретна информация? От къде господин Тодоров знае за операция на ДАНС в българското президентство, защото той това заяви тук? Откъде знае за такава операция? Възможна ли е изобщо такава операция? От къде и кой му е разшифровал секретна шифрограма? От къде има той достъп до тази информация? Това, уважаеми господин Председател, е не само въпрос на наказателна отговорност, а и въпрос на национална сигурност и съм сигурен, че Вие ще изпратите протокола от днешното заседание на главния прокурор, за да вземе отношение по него. Благодаря Ви.

Репликата и изказването по един и същи начин се отразява на времето на групата.

за това, че българските Военновъздушни сили наистина имат нужда от нов тип боен самолет. И ще си позволя във връзка с твърденията на господин Тошев, че в Доклада няма нито един секретен документ, в който да се споменава президентът, дали въпросният документ, цитиран от наш колега тук – шифрограма от ръководителя на дипломатическо представителство до администрацията на президента, е декласифициран и дали той е предмет на работа на Комисията? Това е и на вниманието на главния прокурор. И още. Същият този наш колега депутат преди време заяви, че разполага с цяла разработка – забележете, в публичното пространство – на ДАНС, по отношение на действие с окраска „шпионаж в полза на друга държава“ на български гражданин и арестуването му пред едно чуждо посолство. Питам, от къде той разполага с такава разработка

320 явни и 56 секретни документа са обработени. Само че аз мога да Ви покажа моя личен документ, с който имам разрешение специално за тази Комисия натовски допуск „Космик

споменаването на документа от колегата Тодоров, от колегата Попов, не означава, че той е цитиран в Доклада. Съдържанието му няма нищо общо със съдържанието на Доклада. Така че нека да не бъркаме нещата и да заблуждаваме колегите и хората, които ни гледат, слушат или които ни отразяват в медиите. Няма нищо изнесено квалифицирано в Доклада на Временната комисия, което да накърнява държавната, националната и военната тайна! Това трябва да стане много ясно. Да стигнем и до тези 25 страници. Те са работени много внимателно, написани са много внимателно, четени са няколко пъти, редактирани са и нищо, което не е за ползване от всички българи, не е писано в Доклада. Недейте да внушавате неща, които нямат нищо общо с истината. Понеже правя реплика на господин Попов, недейте да ставате адвокат на неща, които не ги разбирате! Трета реплика – господин Христов. Благодаря, господин Председател. Колеги, класифицираната информация, която беше получена, е на разположение на цялата Комисия. Некласифицираната – също. Още в самото начало, като председател на Комисията, разпоредих на сътрудника да води списък с получилите некласифицирани документи за справка, а също така всички знаете, че класифицираната информация се получава срещу подпис. Господин Председател, само моля да не се чете – това е списъкът. Вижте го, показвам го набързо, за да се види, че почти няма хора. Ако Вие, господин Попов, бяхте прочели класифицираната информация, Вашето име щеше да бъде тук. Едно обяснение дължа на всички, защото се говореше относно изнесените факти и данни от списъка на класифицираната информация. Всичко, което е публикувано в Доклада, е съгласувано със служба „Защита на информацията“ – списъкът, цитираните документи, и има разрешение от нея да бъдат цитирани в Доклада. (Реплики.) Аз разбрах за какво говорите, но във втората част от Вашето изказване имаше намек „откъде знае“ – да, от там. Това е. Благодаря Ви. ФИЛИП ПОПОВ

Нямаше поименно споменаване. зададох въпрос и той е към господин Тодоров и към председателя на Народното събрание, защото той тук говори за операция на ДАНС в Президентството, която няма нищо общо с Комисията и с Доклада. Говори за секретна шифрограма, която също не знам да има нещо общо с работата на Комисията. Затова зададох този въпрос тук. Господин Тодоров може би в лично обяснение може да отдаде отговори на тези въпроси. Аз се радвам, че по същество на моето изказване тези твърдения, които направих тук, на практика нямаше реплики, което значи, че сте съгласни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Попов. След справка от стенограмата категорично не е споменат поименно господин Тодоров, но току-що беше, така че заповядайте за лично обяснение.

дали работят там, беше ми отговорено от ДКСИ, че са възложили на ДАНС да направят тази проверка. Толкова на втория въпрос. И на третия въпрос, лицето Велков

Моля Ви, господин Тодоров! Господин Тодоров, моля

Въпросът беше конкретен – откъде народен представител има съдържанието на секретна шифрограма

Въпросът е изключително сериозен и аз бих искал да се върнем към конкретния проблем и към съдържанието на Доклада. Тук вече се спомена, че става дума за една значителна сума. Става дума за Военновъздушните ни сили, за авиацията като символ на нацията ни и на армията ни. Тук става въпрос и за нещо друго много по-голямо, за отбранителните способности на Република България. Аз мисля, че Комисията свърши добра работа и в нея участваха всички колеги с нужната отговорност, разбира се, и с политическите си позиции, които защитаваха. Най-малко, стана известно от разговорите с бивши министри, че в предходни години такива важни проблеми са били управлявани най-малкото лошо. Министър Шаламанов разказа, или по-точно припомни, за твърде злополучно завършили проекти за модернизация на българските въоръжени сили. Ще припомня, че купувахме транспортни самолети, когато нямахме бойна авиация.

Припомням, че тази процедура започна някъде през 2009 – 2010 г. През 2013 г. тя беше спряна и самолетите, които бяхме преговаряли, отидоха в Румъния.

Това е по информация от печата. Което очевидно става дума за пропуснати огромни възможности пред българската държава за модернизация на въоръжените сили на два пъти по-ниска цена. Припомням, че през 2013 г. цената беше наполовина. Това трябва да се чуе от всички български граждани и това се казва в Доклада. Колегите от ляво много правилно не оспорват тези факти. Сега въпросът е какво правим оттук насетне и аз мисля, че Докладът ясно казва, че има обстоятелства, които трябва да ни дадат сигнал, че ние по-разумно и ако трябва, малко да забавим, но изключително рационално да изразходваме ресурса, с който разполагаме. Докладът казва и още нещо – че не може приоритетно да се модернизира един вид въоръжени сили за сметка на трагичното изоставане в други видове въоръжени сили. Това ясно е казано в Доклада. И аз мисля, че никой от колегите от Комисията по отбраната не може да оспори простата истина, че нямаме ли възможност по въздух, суша и море, ние нямаме възможности да защитим страната. В този смисъл аз мисля, че Докладът е полезен. Той е полезен, защото дебатът за изразходването на големи обществени средства, дебатът за модернизирането на различните видове въоръжени сили, дебатът за придобиване на отбранителни способности се води тук, в Народното събрание, пред цялото българско общество. Пак от работата на Комисията стана известно, че в периода от 2009 г. България е изразходвала 2 млрд. лв. за модернизирането на своите въоръжени сили. Няма да питам кой е бил тогава на власт, само ще кажа, че срещу тази огромна сума имаме нула придобити отбранителни способности. Как бихме могли да окачествим това? Аз оставям на всеки да си прави изводите. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, радвам се, че най-накрая се върнахме към темата за Доклада, направен от тази Комисия. Аз бих искал да се спра на някои факти и обстоятелства по него и най-вече на работата, свършена през тази година.

Съответно като са изпратени RPT-тата, като е гласувано по Решението на Народното събрание, те са изпратени до държави. Говорейки за сроковете, които са давани, все пак трябва да имаме предвид сроковете, по които работи пътната карта, последната одобрена от 9 февруари 2017 г. от генерал Цанко Стойков, тогава ръководител на Борда за управление на Проекта. Тук е много интересно да се каже, че в крайна сметка т. 8, след като приключва работата по анализа на оферта, подготовката и анализът на документите, срокът вече е април – май за тази година, а не толкова бързо, както трябва. Говорейки си за това кой е изготвил Методиката за оценка и кой я е утвърдил, само ще цитирам Заповед № РП-53 на министър-председателя Герджиков, на която се казва, че Методиката е одобрена от председателя на Борда за управление на Проекта с протокол от 23 юни 2016 г. Така на 13 юни

тя е на разположение на Комисията, тъй като е по темата на Комисията. Вътре много ясно пише как е инициирана, защо е инициирана и кой български държавник я е инициирал. Нека да прочетете, за да не навлизаме, защото темата е затворена, имаме достъп все пак до национална класифицирана информация по Конституция. Говорейки си затова дали самата схема за плащане е задължителна, или не, и как всички участници са били уведомени за това нещо, все пак трябва да имаме предвид, че при първото заседание на въпросната Междуведомствена работна група на 14 март те отварят финансовите предложения. Това, което откриват, е, че нито едната от трите оферти не отговаря на тази финансова схема. Точно затова на 16 март има две писма – едното е от 16-ти, второто е напомнящо от 23-ти съответно на председателя на Работната група полковник Белкинов, и съответно впоследствие на генерал Цанко Стойков, като председател на Борда на управление на Проекта, който казва, че нито една от схемите за плащане не отговаря на заложените критерии в нашите Съответно в отговор на това трите държави изпращат своите отговори, в които казват дали ще се придържат, или няма да се придържат. Получен е отговор от италианската държава от лицето, посочено за контакт – полковник Едуардо де Санто, който казва, че ще се адаптират към схемата за плащане, която е предложена. Получен е подобен отговор и от американо-португалската оферта.

Абсолютно по същия начин, при положение че преди това има писмо от шведската държава, която посочва кои са официалните точки за контакт от страна на шведската държава. Този съветник на SAAB не е от тези точки. Това е едно на ръка. На 27-и, при получаването на отговорите, се събира въпросната работна група. Впрочем трябва да се уточни, че това става точно ден след провеждането на изборите.

Трябва да се отбележи, че в рамките на решението от 27 март междуведомствената работна група свършва работа на 5 април – това са цели седем работни дни. Честно казано, браво на хората, че са свършили толкова бързо работата! Това е изключителен прецедент за работата в Министерство на отбраната! В крайна сметка дано всички сделки,

Впрочем 19 април е известен и като друга дата – това е първият ден и клетвата на това Народно събрание. На 19 април е взето решение на междуведомствената работна група, на Борда за управление на проекта да одобри документите и да ги предостави на министъра на отбраната по това време. Това става на 19 април. Документите са вложени и изпратени в Министерството на икономиката за подпис на 25 април, подписани са от министъра на икономиката на 25 април. Както каза преди мен един от преждеговорившите колеги от опозицията, първоначалното съгласуване на документите между Министерството на отбраната и Министерството на икономиката е отнело един месец – от ноември до декември, а последващото съгласуване на резултатите между Министерството на отбраната и Министерството на икономиката е отнело половин ден. И всичко това, за да може на 26 април да бъде внесено в Министерския съвет, в последния възможен ден на служебното правителство, при положение че по това време беше ясно името на следващия министър-председател, на следващия министър на отбраната и на следващия министър на икономиката! Какво ги караше толкова да бързат?! Интересното в цялата работа е, че решението на Министерския съвет, което се взема, е не само двусмислено, то не предполага нито изпълнение, нито продължаване на процедурата, като същевременно не дава основания за започването й отново. И така: в последния си ден те задължават държавата с най-голямата военна сделка и изпадаме всъщност в един импас, който води до целия дебат, който имаме в момента. Действията по време на служебното правителство са опропастили цялата дългогодишна работа по този проект. Дори не ми се иска да навлизам в темите какво точно е анализирала Комисията и какви абсурди! Да бяхте си направили труда да отидете и прочетете документите, защото, както каза господин Христов, само един представител на Комисията от БСП е чел документите.

Няма реплики. За изказване – народният представител Джейхан Ибрямов. След него – народният представител Емил Христов. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Ще говоря по една сделка и по политическите параметри на една сделка. Когато в началото се създаваше тази Комисия, тезата на „Движението за права и свободи“ беше, че това не е необходимо, че изпълнителната власт в лицето на управляващата коалиция могат да отменят решението на служебния кабинет и нямаше днес да водим този дебат. В същото време нямаше да изгубим толкова ценно време за придобиването на тези бойни самолети. В продължение на няколко месеца имахме седем или осем заседания, На тези заседания ние изслушахме всичките министри, като започнахме от Аню Ангелов, Ангел Найденов, министър Ненчев, изслушахме служебните министри Шаламанов и Тагарев, не успяхме да изслушаме за съжаление министър Янев, Откакто започва самата процедура, върви по своя план, график, който е зададен, със съответни алгоритми, методики, без да се допускат някакви излишни противоречия противоречия както в направляващите екипи, така и в проектните екипи, които са сформирани – направляващия комитет и интегрирания проектен екип. По този начин министър Аню Ангелов показа, че когато има добър колектив, който работи в интерес на България, накрая се получава доклад, който е внесен в Министерския съвет. До тук – никакъв проблем! Идва следващият кабинет с министър Ангел Найденов, който заварва доклада, прави ревизия на всичко свършено до този етап, естествено правят промяна в направляващия комитет и интегрирания проектен екип, но процесът продължава от етапа, който е заварен. Прави се промяна във финансовата рамка с около 100 милиона. И двамата колеги изтъкнаха следното: тъй като България тогава не е в добро финансово състояние, липсват парите за купуване на тези самолети. Нищо лошо, трябва да се търсят финанси за купуването на тези самолети. Дойде на изслушване министър Ненчев. Тук искам да отбележа, че предишните споменати от мен министри, тъй като имат бекграунд като хора от системата, бяха изложили своите теми и аргументи последователно, имаше йерархия, градация, докато при министър Ненчев такова нещо липсваше.

Започва естествено да се прави ревизия на доклада. Това са негови думи, колеги, има ги в стенограмата. Правят се корекции в методиката – така се е налагало. Прави се сериозна корекция на финансовите параметри. Преди малко колегата на трибуната спомена, че става дума за милиард и половина. Да, става дума за милиард и половина, но за мен няма никакво значение за колко пари става дума! Това са публични финанси, които държавата трябва да изразходва най-правилно и пълноценно. Забележете: тогава се прави една промяна – премахва се направляващият комитет, който се ръководи от заместник-министър Кюмюрджиев, излъчен от коалиционния партньор тогава на ГЕРБ, и се оформя управляващ проекта екип начело с командващия Военновъздушните сили по това време. Реално тогава започват съществените изменения, проблеми и търкания – по думите на министър Николай Ненчев, между самите екипи. Ще цитирам и това, което министър Цветанов каза в едно телевизионно предаване: „Премиерът Бойко Борисов винаги е бил изключително разтревожен за националната сигурност. И тогава се взе решение именно бъдещият президент да вземе окончателното решение за самолетите“. Критериите за нов боен самолет дотогава са били седем и изведнъж стават осем, което е причина да отпаднат F-16. Няма да се спирам на конкретните самолети, но така или иначе правителството е знаело, че се прави някаква промяна. Тъй като сме загрижени за нашата национална сигурност, поверява се в ръцете на друг човек да отговаря за целия проект. На въпрос на член от Комисията към министър Николай накрая кой подписваше документите, дори забележете, колеги, имаше реплика от колега, който каза, че Министерството на отбраната е подвело Министерския съвет и премиера: внесен е доклад, който е имало нарушения. Така Народното събрание също е подведено и миналата година ние ратифицирахме този Доклад. Тогава започват писмата за обвързаност, които се изпращат към трите страни. Колеги,

ведомството, ние стигаме до тези заключения. Затова, както и генерал Симеонов каза – да, ще подкрепим Доклада, за да поправим тази грешка. Имайте предвид обаче, че отново отива в ръцете на Ваш коалиционен партньор,

се проведе тази неправилна политика, кой ще отговаря пред Българската армия, защото ще има забавяне с една година, минимум с една година на този проект?

една институционална война, която не е полезна нито за държавността, нито за страната ни. Вместо да се изтъкват конкретни политически аргументи и причини, защо тръгнахме да нападаме определени личности? Кой е този коалиционен бъдещ инвеститор, партньор на България, който ще иска да инвестира или да предлага продукт, защото, както говорим за стабилност, всеки би си казал, че България е нестабилна държава, че не се вземат правилни политически партньори и не се избират правилни политически партньори за тези решения? Затова, колеги, тук имаме препоръка към председателя на самата Комисия – господин Христов. Споменах го при участието ни в Комисията, че когато избираме някой да изготви доклад на база на проведената процедура, това е редно да става със знанието на участниците в самата Комисия – най-малкото, от морална гледна точка, въпреки че той има пълното право сам да избере кой да бъде този докладчик. Става дума за професор Георгиев. Затова, колеги, днес е изключително важно да вземем правилно решение. Като вземем правилно решение, Министерството на отбраната, както и изпълнителната власт час по-скоро отново да ревизират пропуските в извървяната процедура, но повтарям: това е станало по времето на управлението на Борисов 2, да се внесе в Народно събрание и да се купят бойните самолети. А иначе, това не е удар нито по президента, нито по премиера, а е удар по държавността и по България,

Благодаря, господин Председател. За да спестим време, ще бъда много кратък. Ще обърна внимание само на два факта. Два са документите, които в първия етап се подписват – Концепцията за изграждане на отбранителна способност и вторият – Докладът на генерал Радев в качеството му на ръководител на интегрирания проектен екип от 12 март 2013 г. Какво е интересното в този Доклад? Разглеждат се трите оферти на трите страни и там той докладва на министъра на отбраната, че е постигната договореност и има схема за плащане, предложена от отсрещната страна – Португалия и Съединените щати, разпределена по години. Там е показана схемата за плащане, която удовлетворява българската страна. Тя е за пет години, а всичко останало, за да се изпълни конфигурационният пакет, е по Програма FMS, и Съединените щати я разделят на три отделни договора. Тоест твърдя, че ръководителят на интегрирания проектен екип към момента и впоследствие е знаел, че е постигната договореност между Португалия, Съединените щати и България за разсрочване на плащанията съгласно исканата от българската страна схема. Нещо повече, съществува документ, който показва, че през 2016 г., непосредствено преди внасянето в Народното събрание на Проекта за инвестиционен разход, са водени разговори относно бъдещата схема за плащания между българската страна и отсрещната страна – Съединените щати и Португалия, като на тази среща, освен че се приемат предложенията, се предлага на българската страна да бъде подписан Меморандум, с който този този въпрос да бъде уреден. Така че към момента на внасянето на Проекта за инвестиционен разход в Народното събрание се е знаело, че отсрещната страна предлага същата схема за плащане и разделяне на договорите, както българската страна е искала. Затова възникват два въпроса. Междуведомствената работна група, която е работила, знаела ли е, че има такова предложение и са водени такива разговори?

Ако обаче хората от Междуведомствената работна група не са знаели, че са водени такива разговори, тогава за какви експерти говорим? Вторият въпрос е свързан с начина, с метода, със стила на управление на Борда за управление на Проекта. Това наистина е важно, защото, вижте какво се случва: на 17 юни 2016 г., както вече беше казано, се провежда заседание на Борда за управление на портфолио проекти, в което трябва да бъде прието кой ще утвърди Методиката. Поемайки върху себе си отговорността да бъде утвърдена Методиката, оказва се неправомерно, ръководителят на Борда за управление пише писмо до директорите на дирекции в Министерството на отбраната, в което с нетърпящ възражение стил им казва: писмото е от 17-и, това е петък, ако до 22-ри не получи от тях отговор, становище относно Методиката и модела на оценка, той ще счита, че те са съгласни с предложените документи. На 22-ри, при положение че 17-и е петък! Това е опасен авторитарен стил. Тук отговарям и на въпроса: присвоявал ли е тогавашният ръководител на Борда на управление на Проекта правомощия и по какъв начин той е е ръководил този проект? За съжаление, не ми стига времето, за да продължа, но факти, в които ясно се показва кой какъв е в този Борд за управление, има много. Ще намеря начин да запозная обществеността с тях. Последно, господин Председател, ако разрешите. Много бих искал да благодаря на членовете на Комисията, които работиха в една спокойна атмосфера. Ние доказахме, че можем да работим съвместно в комисиите. И още нещо, твърдя, че в тази Комисия, която работи толкова време заедно, няма лобисти и никой по никакъв начин, по никакъв повод не е показал, че той е за една или друга оферта, така че нека Комисията да бъде чиста от това имало ли е лобисти, или не! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ).

аз мисля, че започнахте едно много хубаво изложение, за да стане ясно на колегите защо е стигнала Комисията до тези изводи в Доклада си и препоръките, които се правят, но моля да доуточните последните факти, които пропуснахте в изказването си. Искам да ги чуя и аз. Има ли други реплики? Няма. Заповядайте за дуплика. Благодаря, господин Председател. Какво още се случва на 17 юни 2016 г.? На председателя на Борда за управление на Проекта изрично му е казано, че никой няма и не може да утвърди Методиката. Нещо повече, изпраща му се писмено становище. Председателят обаче решава да я утвърди. Тогава на него му се казва: Вижте, Бордът за управление на портфолио проекти на свое заседание е приел документ, който Ви Ви забранява да променяте Методиката преди утвърждаването на Проекта за инвестиционен разход, тоест след утвърждаване на Проекта за инвестиционен разход от Народното събрание. Между другото, това е усетено от министър Ангел Найденов, който в своята заповед № 440 от юни 2013 г. по същия начин задължава ръководителя на Борда за управление – генерал Радев, да му се представят за изменение коефициентите, да му се представят основополагащите критерии, за да може той да ги утвърди.

При това положение ние не бихме могли да се отнасяме с особено доверие към този начин на работа и това, което ни е представено като изводи, действително буди основателни съмнения. Надявам се, че отговорих на един от въпросите Ви, господин Тошев. Благодаря. Благодаря Ви, господин Христов. Други изказвания? Господин Тошев – заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Искам да предложа на вниманието на колегите промени в предложенията, които правим. В първа точка на предлаганите предложения, второто изречение да заличим думите „ново примерно разпределение, схема на плащането“ и да добавим „нова финансова рамка“, като във второто изречение на първото ни предложение да стане промяна, „като минимум следва да включва нова финансова рамка, която следва да осигурява реализацията на трите приоритетни проекта за превъоръжаване на въоръжените сили.“ В точка втора да заличим последните думи „схема на плащане по точка първа“ и да добавим „включително и за новопроизведени самолети“ и „нова финансова рамка“, като точката добива вида – втора точка: „Да актуализира основните варианти за реализация на Проекта на базата на офертите, постъпили след изпращането през месец декември 2016 г. на

Добре, благодаря. Има ли някакви изказвания? Предложенията всъщност предлагат: предложения в първа и втора точка на Доклада на страница 25. Заменяме „ново примерно разпределение, схема на плащането“ с „нова финансова рамка“ е едното предложение. Другото е във втора точка „да актуализира основните варианти за реализация на Проекта на база на офертите, постъпили след изпращането през месец декември 2016 г. на искане за предложение RFP, „включително и за новопроизведени самолети“ се добавя. В следващото изречение пак имаме „схемата на плащане“ се заменя с „нова финансова рамка“, което го има като предложение в първа точка. Имате ли някакви становища по въпроса? Реплики? Заповядайте, господин Гаджев.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колега, с няколко изречения, защото след толкова дълго говорене, не знам на неспециалистите дали им стана ясно какво предлагаме, защо го предлагаме и защо толкова активно работи Комисията. Аз също искам да благодаря на нашия председател, на всички от Комисията. Първо, увеличават се парите от 800 млн. на милиард и половина, но това не води до промяна на Концепцията за изграждане на отбранителни способности, което автоматически прави нелегитимна късата листа, така наречения шортлист, или късия списък с държавите, които могат да доставят самолети. Двойно увеличение на парите не може да не промени кандидатите, които могат да участват. Не може с едни и същи държави да участваме при два пъти увеличение на парите. Второ, промяната на примерното разпределение на финансовата рамка в задължителен критерий, напук на решението на Народното събрание – колко е било подведено то, или не е било подведено, това е друг въпрос, автоматически компрометира направената класация. Аз съм задължен на служебния премиер Герджиков, който не прие предложението за Доклад за класиране на самолетите, защото усеща, че има нещо гнило, нищо че е бил назначен от ръководителя на Борда за управление на Проекта. Колеги, освен това в критериите: първият критерий 0,4 по боеспособност и вторият критерий за живучест на самолетите, трети критерий за остатъчна стойност, които са съответно 0,35 и 0,25 тежест, вторият критерий съдържа първия и фактически той става най-тежък в оценката на самолетите, а се дублира два пъти. Последното, което каза и колегата Христов, не знам дали му обърнахте внимание, за тези пари, които са

новопроизведен самолет, който не е включен изобщо в класацията. Накрая, колеги, завършвайки, искам да Ви кажа: купуваме си бъдеще на авиацията, не си купуваме нов тип боен изтребител. Купуваме бъдеще на нашата авиация! Нека да не се вторачваме в конкретни, как беше господин Тодоров, мотивировки, потупвания, или пошляпвания, или не знам какво е правено там, попълвания на нещо, а да мислим за десетки години напред, защото този самолет, който ние ще утвърдим тук, след като Докладът бъде върнат в Министерството на отбраната и с ново предложение на Министерския съвет дойде при нас,

уважаеми дами и господа народни представители! Още с конституирането си резултатът от действията на тази Комисия беше предизвестен. От самото начало очаквах заключението да доведе до отлагане или прекратяване на процедурата или връщането й в изходна фаза поради някакъв незначителен или формален повод – било то липсата на министерски подпис при утвърждаване на Методологията или неназначена хигиенистка в Междуведомствената работна група. Тези съмнения се потвърдиха и от последните изказвания на министър-председателя, според когото модернизацията на българската авиация не е от първостепенно значение. Според мен от самото си създаване тази Комисия се ръководи от три основополагащи цели: първо, да се превърне в инструмент за водене на война с президентската институция; второ, да забави или спре процедурата; и трето, угодно да пренареди кандидатите с уклон към една определена оферта. Колкото до самия Доклад, на мен ми прави впечатление, че липсва причинно-следствена връзка между отделните му части, тоест тотално е загубена връзката между констативната част и заключенията. И давам един нагледен пример. Мисля, че господин Бойчев спомена: в края на изводите се прави констатация, че е постъпила четвърта оферта, която отговаря на финансовите параметри. Само че в заключението не се казва трябва ли да се вземе под внимание тази оферта, ако да – защо, или не трябва. Докладът изобилства от подобни констатации, които не намират своето измерение в заключенията. Всичко това според мен води до липса на конкретизация, която пък създава възможност за интерпретация на препоръките на Комисията в зависимост от предпочитанията на правителство, правителство, премиер, или след вчерашното гласуване на някои други фактори в тази зала. Със сигурност мога да кажа, че това означава край на процедурата за тази година, най-вероятно и за следващата, което води до загуба на 400 млн. лв. (Реплики

и от това ще стане ясно дали трябва да бъде упрекван някой или не. Създадената организация и извършените дейности по реализация на Проекта за избор на нов тип боен самолет са уникални за най-новата история организацията е повлияна от политиката на НАТО. Обстойно са били изучени и приложени добрите практики на водещите страни при придобиване на сложни системи и въоръжение, като при много въпроси работните екипи са намирали интуитивно най-вярното решение. Ако има вина – вината е на политическия контрол, който не е бил на достатъчно ниво. Да не упрекваме специалистите, които са свършили съвестно и коректно работата си като екипи по определяне на най-добрия избор. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Панчев. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Господин Цветанов, заповядайте.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 и тук искам от името на парламентарната група на ГЕРБ, като неин председател да се извиня за някои от личните нападки, които бяха направени към президента, защото аз смятам, че не трябва да допускаме от тази парламентарна трибуна да се говори за лични теми, свързани с живота на президента, а и неговата съпруга днес е първа дама на страната. Това е по темата за този нелицеприятен момент. За втората част от дебата, който се водеше днес, искам да благодаря на всички, които изложиха своите аргументи, говориха по същество и действително може да се създаде усещането за допълнителна информираност на българските граждани чрез този дебат. Решенията, които ще вземе българският парламент, са ключови и изключително важни, но когато някой казва дали политиците имат тази компетентност да коментират такъв важен въпрос, аз мога да кажа, че всяка една държава и всяка една държава-членка на НАТО, винаги взима своите политически решения. В тази връзка смятам, че не трябва да казваме, че не сме се съобразили с експертизата или че сме пренебрегнали тези професионалисти, защото по този начин си задаваме въпроса: какви са решенията, които са взимани в държави-членки на НАТО? Уважаеми колеги, България и Румъния бяха приети заедно в НАТО. Смятате ли, че авиацията на Румъния, която е много по-голяма от българската, са взели лоша експертиза или са взели лошо политическо решение? Само да Ви кажа, че Румъния в момента има 8 самолета F-16, които, между другото, трябваше да вземем 2013 г., ако бяхме финализирали процедурата, на много по-добра цена. В момента Румъния е в процедура за закупуването на още 32. Гърция има в момента 115 самолета F-16 и друга модификация – 33. Турция има 232 самолета F-16. Говоря като държава-членка на НАТО, и нашите съседи какво са направили при тази модернизация на тяхната армия.

Швейцария направи референдум и отхвърли възможността да закупят „Грипен“. Словакия имаха обществено неодобрение, президентът на Словакия се съобрази и знаете, че и там беше приключен мачът. В момента „Грипен“ са в преговори, поне по информацията, която излиза в публичното пространство, с Ботсуана, Танзания, разбира се, в момента и България участва в този процес. Аз обаче смятам, че трябва, когато се вземат важните политически решения, ние да бъдем истински надежден партньор на НАТО и съвместимостта на тази техника, която купуваме за българската армия, да съответства на стандартите на НАТО и оборудването, което впоследствие трябва да бъде закупено, трябва също да съответства със стандартите на НАТО. Ще спра дотук, защото съм убеден, че правилните решения, които ще вземем, ще ги вземем ние – народните представители, след всичко това, което свършиха колегите от Анкетната комисия, за което им благодаря. Благодаря и за позицията, която изразиха и „Движението за права и свободи“. Разбира се, разбирам решението, което ще вземе БСП, но там може би нещата са доста по-различни. Аз обаче искам да им благодаря за това, че участваха в дебата не с лични нападки в определени моменти, въпреки че на моменти и те дадоха този тон, който провокира и от нашата парламентарна група да има подобно поведение. ДРАГОМИР молбата ми е да бъдем принципни и когато излизаме оттук – да не провокираме това напрежение, което създава лош имидж на институцията Народно събрание, а ние сме призвани да защитаваме обществения и национален интерес. Затова ГЕРБ ще подкрепи доклада на Комисията, защото смятаме, че това е справедливо и всеки от нас може вече да си направи извода: защо за такъв кратък период от време на служебния кабинет се взе такова важно стратегическо решение, което струва на българския данъкоплатец 1,5 млрд. лв.; защо беше дисквалифициран един от участниците, при положение че в едно състезание колкото повече участници, толкова по-добре?

а тук не прехвърлихме това да бъде като отговорност на парламент и на правителство, което се избира от българските избиратели. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Възразявам, господин Председател, тъй като Вие не прекъснахте преждеговорившия, който се опита да внуши, че тук, в парламента, ние де факто сме взели решение, за да удовлетворим търговските интереси на определена фирма. фирма. Може би вече и малките деца разбраха, че става въпрос, че тази Комисия не трябва да работи, защото България трябва да закупи F-16.

Вие през цялото това нещо внушихте, че българският парламент е последната инстанция, която може да оказва влияние върху търговски сделки и която може да бъде лобист за определена фирма.

Процедура по начина на водене. Господин Председател, никъде в моето изказване аз не казах коя фирма трябва да спечели или коя марка. Това, което казах, беше да изложа факти съседни държави, които са членки на НАТО, какво са направили. И да кажа затова, където е имало съмнения за корупция при определянето на даден купувач.

и за манипулиране на народните представители, да взимате отношение. Никъде по никакъв повод не съм казал и няма да взема отношение по тази тема. Само излагам фактите, които са публични и предполагам, че и Вие сте ги чели. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Точно такова отношение взех след изказването на народния представител Драгомир Стойнев. Има ли още изказвания и процедури по начина на водене? Няма. Можем да закрием дебата. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване редакционните промени, които бяха представени от парламентарната трибуна от народния представител Владимир Тошев в точки 1 и 2 на стр. 25 – подмяна на едни изрази с други и включване на трети. Моля, гласувайте.

Подлагам на гласуване следния: „Проект! РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет

1. Приема Доклада за дейността на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет. 2. Изпраща доклада на Министерството на отбраната.“ Моля, гласувайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моля за процедура по прегласуване – народни представители не успяха да гласуват. Благодаря Ви.

Колеги, моля Ви, недейте да провеждате заседание в заседанието. Който няма да остане в залата, да напусне. За тези, които все пак ги интересува целта на Комисията, която днес приключи работата си, беше заявена като такава, че да внесе яснота по една процедура, която ангажира доста сериозен обществен ресурс. За съжаление обаче, може би истинската й цел беше не да внесе яснота, а допълнително объркване. Объркване сред българските граждани, които целенасочено бяха облъчвани с недомлъвки,

Естествено, това объркване ще се пренесе и в администрацията, и в експертната общност, на която днес ясно беше казано, че експертизата е приемлива само ако съответства на политическо решение и е напълно излишна, дори може да доведе до репресия и обвинения, ако си позволи да оспори целесъобразността на политическата воля, защото за политическа воля става дума! И тази воля е на сегашното правителство – в това няма нищо лошо. Въпросът е: защо трябваше да бъде използван парламентът? За да направи димната завеса, зад която да се вземе едно предварително взето решение! Искам да подчертая ясно, че служебното правителство на Огнян Герджиков не е вземало обвързващо решение по въпроса какъв самолет да бъде закупен! В последния си ден то класира офертите. И сегашното правителство имаше цялата възможност и арсенал да вземе друго решение, да върне процедурата, да я преустанови и каквото и да било друго! Затова объркването ще се пренесе и в нашите международни партньори, които вече със сигурност са убедени, че в отношенията си с българската държава всичко е предпоследно, всичко е политика, всичко е конюнктура! Уважаеми дами и господа, вследствие на този Доклад процедурата за закупуване на нов български изтребител ще бъде върната на изходна позиция. Когато след няколко месеца или година всички вкупом се възмутим, че славната българска авиация е приземена, тогава няма да има нужда от нова анкетна комисия, защото отговорността е ясна – тя е на тези, които днес гласуваха „за“. (Ръкопляскания от Заповядайте за втори отрицателен вот. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Гласувах „против“ приемането на този Доклад, защото с Временната комисия Вие, управляващото мнозинство, създадохте много опасен прецедент, с който нанасяте сериозни щети, вреди върху дългогодишната работа на всички неуморно работили в Министерството на отбраната за придобиване на нов тип боен самолет. Нещо повече, с този прецедент Вие демонстрирахте пред международната общност нрави и морал, стандарт, с който още веднъж показахме колко малко доверие може да има към България. Вие уронихте имиджа на България! И не само в Европейския съюз, а и извън него. За съжаление, Вие говорите за бъдещето на Българската армия, а с тази Временна комисия спряхте модернизацията. Няма бъдеще българската авиация! Кажете си го. Демонстрирахте отношението към българските военни, към тяхната експертиза. Не е тайна, че балансът отдавна е нарушен, благодарение на Вас, между гражданската и военната експертиза. Политическият натиск, който оказахте, даде резултат. Вие не оценявате и обезценихте работата на военните, на експертизата, която имат. Ще Ви кажа още няколко факта. С дългия период, който се опитахте да анализирате, разбира се, безуспешно, с измислени изводи, какво показахте? Че през този дълъг период има различни организационни, структурни промени, които се отразяват, естествено, и в работата на различните екипи, на различните нива. Но всички, които сте работили в системата или я познавате добре, би трябвало да знаете, че тази система е строго йерархична и на всяко ниво има отговорен ръководител, който носи отговорност! Между другото, днес показахте за пореден път не само че сте непоследователни, а и че не можете да понесете една политическа отговорност. (Ръкопляскания от Цонков. Трети отрицателен вот? Няма. Уважаеми колеги, в Клуба на народния представител ще бъде открита изложба на художника от Велико Търново Димитрий Любенов. В 29 платна той представя българската природа, бит и светоусещане. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването. Тридесет минути почивка. Продължаваме в 12,25